Eg får prøve meg på å takke for debatten og for engasjementet. Representanten Hoksrud, som alltid er fornøyeleg å høyre på og debattere med, sa også at han har ansvar for folkehelse

Så er det også viktige prosjekt i Noreg som ikkje har vore høgt nok prioriterte. Strekninga frå Fauske til Bognes er viktig å prioritere, og viktig å prioritere høgare. No får vi framdrift på det, med første del av Sørfold-prosjektet, og andre del ligg fullfinansiert i NTP. I det same ligg Ulvsvågskaret, i motsetning til kva det gjorde i førre NTP. Frå vår side prioriterer vi både E134, viktige parsellar, og E6 gjennom Nordland.

Gulati om å oppheve forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlige anskaffelser til veitransport. Komiteen har hatt denne saken til behandling. Vi har merket oss at representantenes forslag er at vi skal oppheve forskriften, statsråden i sitt svarbrev skriver at forskriften har som formål å fremme nullutslippsløsninger i veitransport gjennom å stille miljøkrav ved offentlige anskaffelser. omfatter ikke kjøretøy som hovedsakelig er bygget for Forsvaret, Sivilforsvaret, tolletaten, brannvesen og politi, og heller ikke kjøretøy som er til personer med nedsatt funksjonsevne. Flertallet i komiteen, som består av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV og Venstre, har merket seg utfordringene som noen av elbussene har hatt i vinter, men vi har også lagt merke til at det har vært utfordringer med dieselbusser, som har blitt rammet av den kulden som har vært i vinter. Det må vi selvfølgelig lære av, men komiteens flertall mener det er viktig at det offentlige fortsetter å ta

Komiteens flertall tilrår at Stortinget ikke vedtar dette representantforslaget om å oppheve forskriften det er henvist til. Geir

[11:16:48]: Den offentlege kjø- pemakta er eit viktig instrument for å stimulere til om stilling i alle sektorar, kanskje spesielt innanfor transportsektoren og transportnæringa. det er ein marknad, vil gode innovatørar finne dei beste løysingane. Av og til tek dette tid, men det bør ikkje skremme oss ifrå å bruke ny teknologi der vi meiner det er forsvarleg og ikkje minst hensiktsmessig. Forskrifta er nemleg ei forsvarleg tilnærming. Utrykkingskøyretøy, køyretøy for Forsvaret, Sivilforsvaret og tollvesenet treng ikkje å vere nullutsleppskøyretøy. Eg trur det er ei veldig klok tilnærming. Så kan ein ha to tankar i hovudet samtidig. Vinteren viste oss at slett ikkje alle bussar tolte vinteren. Dette handlar nok ikkje berre om at bussane var batteridrivne og kanskje også dårleg skodde, men òg om at dei generelt ikkje var konstruerte for dei norske vinterforholda. Det var nemleg ikkje berre elbussane som hadde utfordringar i vinter. Vi såg tilfelle av at både konvensjonelle dieselbussar og bussar som gjekk på biogass, hadde sine utfordringar, ikkje minst med omsyn Senterpartiet meiner det er viktig at ting fungerer. Om bussane går på batteri, diesel eller andre energiberarar, er på mange måtar underordna.

teknologien har sine utfordringar, men ein erkjenner også at det ikkje er nok straum om ein skal bruke el i heile landet. Det er slett ikkje nok ladestasjonar,

[11:22:30]: Norge har ambisiøse klimamål, og vi har forpliktelser på klimaområdet. Hvis vi skal nå klimamålene, må transportsektoren ta en stor del av kuttene, for de står for en stor andel av utslippene. I stadig flere deler av transportsektoren er det mulig å gå over til nullutslippsteknologi, og her skal det offentlige ligge foran. Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlige anskaffelser til veitransport har som formål å fremme nullutslippsløsninger i veitransporten. Dette gjøres gjennom å stille miljøkrav ved offentlige anskaffelser, avgrenset til forskriftens virkeområde. Det betyr at forskriften, med hensyn til beredskap, ikke omfatter kjøretøy hovedsakelig bygget for Forsvaret og nødetatene. Det er også andre typer unntak, deriblant kjøretøy til personer med nedsatt funksjonsevne. For personbiler tror jeg vi alle sammen erkjenner at det finnes mange gode alternativer med batterielektrisk drivlinje. Det samme gjelder heldigvis også for busser. Så vet vi at nullutslippskjøretøy ikke alltid er mulig eller hensiktsmessig i alle tilfeller. Det er derfor det er flere unntak fra kravet, slik at virksomheter skal kunne anskaffe kjøretøy som passer nettopp til de lokale forholdene på en best mulig måte. Offentlige oppdragsgivere kan bl.a. fravike miljøkravene dersom primærbehovene for anskaffelsen ikke kan dekkes ved nullutslipp, eller det ikke er tilstrekkelig ladeinfrastruktur. Dette er et helt sentralt punkt. Det er også viktig å minne om at forskriften stiller krav til nullutslipp for innkjøp som er gjort etter 1. etter 1. januar 2024. Før årsskiftet stilte forskriften kun krav som begrenset lokale utslipp til luft. Det vil si at Ruter og Oslo kommune har hatt en raskere og mer ambisiøs overgang til utslippsfrie busser enn det denne forskriften stiller krav om. Utfordringene med vinterdrift som flere har vært inne på, kan da selvfølgelig ikke belegges med forskriftens krav i seg selv, men med innkjøpers og avropers kompetanse knyttet til produktene som settes i drift, eller retningslinjene kommunene sentralt har satt med hensyn til oppfølgningen av forskriften. De fleste problemene med diesel i kulden håndteres med gode driftsrutiner basert på erfaring. Dersom kvalifisert personell eller rutiner ikke er på plass, vil det oppstå problemer også med dieseldrift. Dette tatt i betraktning vurderer ikke Statens vegvesen at diesel har tekniske egenskaper som gjør den bedre i stand til å opprettholde regularitet på sikt. På grunnlag av dette er jeg uenig i at forskriften ikke tar hensyn til beredskap, og at virksomhetene ikke kan anskaffe kjøretøy etter lokale forhold, slik forslagsstillerne hevder.

også fordi det er et faktum at man har problemer med annen type teknologi, bl.a. dieseldrift, som flere har vært inne på. Den myten om at hvis det er elektrisk, fungerer det ikke, og hvis det er diesel, fungerer det – den er feil. Det vet representanten Sve godt, for han kjører, så vidt jeg vet, også elbil, sånn som meg, og vet at det fungerer utmerket som teknologi. Her handler det selvfølgelig om at man ikke må kompromisse på virkningsgraden. Derfor er det unntak som sørger for at hvis det ikke er mulig, vil man kunne bruke andre typer teknologi.

I den nye nasjonale transportplanen ligger det 3,7 mrd. kr som bl.a. skal brukes til å sørge for at tungbilene våre kan gå over på nullutslippsløsninger. Det vil være infrastruktur som selvfølgelig også busser kan benytte seg av. Denne debatten handler altså om bybusser, og i byene våre er det i veldig stor grad tilrettelagt for å kunne lade disse bussene, det er nok ikke et hovedproblem. Dette handler veldig mye om å lære av de erfaringer som man nå har fått. Det er mange måter å løse dette på. Vi var senest på et besøk hos MAN i Tyskland, kunne fortelle at dette var løsbart hvis man gjorde de riktige vurderingene av driftskonseptene, hvordan man skulle fyre bussene, osv. Det er fullt mulig å få god framkommelighet og god sikkerhet for at elektriske busser virker.

[11:30:08]: Jeg vet ikke hvordan representanten Sve definerer Geiranger, men by er det vel neppe. Dette handler om en forskrift for rett og slett å sørge for at bybussene våre skal bruke nullutslippsløsninger.

og så kan man selvfølgelig ikke undervurdere betydningen av at noen har vært veldig tidlig ute. Det kan neppe være sånn at vi kan få ansvaret for den forskriften som gjelder fra 1. januar 2024, for busser som er innkjøpt i Oslo i 2018. Det resonnementet står seg ikke, og det tror jeg representanten Sve og jeg er enige om.

Jeg merker meg at debatten går over fra å handle om anskaffelse av kjøretøy til det offentlige, til å handle om buss alene.

– å stimulere til det – og å gå inn og egentlig nærmest forby det offentlige å anskaffe et kjøretøy på diesel eller bensin dersom det ikke er veldig spesielle forhold. Det er det jeg er litt redd for, at man setter så strenge kriterier at det nærmest for Kommune-Norge defineres som at det er et «må» og et absolutt «skal» og ikke at man «bør». Jeg hører Geir Inge Lien fra Senterpartiet si at det er en forsvarlig og god løsning, og at det er viktig at det offentlige går foran og tar en ledende rolle. Samtidig blir det påpekt at det er en del unntak med hensyn til beredskap. Da stiller jeg et spørsmål:

istedenfor å diskutere den fleksibiliteten som ligger i forskriften og for så vidt lovverket, egentlig diskuterer å gå tilbake igjen til gammel teknologi, som har noen helt åpenbare ulemper. vil snakke litt om fordelene for alle de menneskene som bor i byene. Først har jeg lyst til å nevne at etter at man har greid å komme over på nettopp nullutslippsteknologi på busser i både

er spesielt gøy for en lokalpolitiker å ta i bruk. I tillegg er det klare fordeler knyttet til reduksjon av støy. Bor man i en by og har buss kjørende i gaten ved siden av, er det klart at det er en drøm at det er en elbuss som kjører stille forbi.

lette varebiler og bybusser fra 2024. Dette er gjort selv om slike kjøretøy på noen områder er mindre brukervennlige sammenliknet med bensin- og dieselkjøretøy.» Den aktuelle forskriften Fremskrittspartiet vil ha bort, er hjemlet i lov om offentlige anskaffelser. Her står det i § 16 fjerde ledd: «Departementet kan gi forskrift om at oppdragsgiveren skal stille nærmere bestemte energiog miljøkrav som har sitt utspring i EØS-avtalen, WTO-avtalen om offentlige innkjøp eller andre internasjonale

[11:37:27]: I likhet med mange andre har også undertegnede en elbil og en dieselbil. Dieselbilen bruker jeg når jeg kjører over lengre distanser, og elbilen bruker jeg stort sett til bykjøring.

De avtalene kunne vi lett ha oppfylt hvis regjeringspartiene hadde valgt å legge skogen inn i regnskapet. Da hadde vi sluppet å tenke på dette.

Disse klimaavtalene koster Norge penger, og det koster kommuner og fylkeskommuner penger. Det er utgifter som de ikke får dekket av staten. I Nordland innførte vi elbusser i Bodø, med det resultat at fylkeskommunen, for å få dette til, kuttet i rutetilbudet ute i distriktene. Det gjør f.eks. at man ikke kommer seg fra Saltdal til Bodø med buss

fordi de skal bruke dem dersom de ikke kan bruke de andre, er dette fordyrende, og det går ut over tilbudet til brukerne i Kommune-Norge og i fylkeskommunene. Det går an å løse dette gjennom frivillighet istedenfor å ha slike forskrifter.

Det er helt utrolig at et norsk storting i 2024 nærmest skal bestemme hva slags kjøretøy det offentlige skal kjøpe inn, hva som passer dem best. Det er spesielt. Man kan selvfølgelig se til andre land der det ville være helt naturlig, for de har aldri hatt noe valg, men i dette landet har vi i moderne tid vært vant til å velge selv, det som passer oss best.

[11:41:57]: Eg må berre få sagt at den offentlege innkjøpsmakta er eit viktig instrument for å stimulere til omstilling i alle sektorar, då kanskje spesielt innanfor transportnæringa. Då må vi skunde oss på ein måte som gjer at ting heng i hop, både med ladeinfrastruktur viss ein skal bruke el,

Vi kan ikkje skunde oss fortare enn at dei som skal ta imot tenester eller produsere noko på vegne av det offentlege, har moglegheita til å gjere det på ein skikkeleg og god måte,

ver, og ikkje minst at det finst infrastruktur som gjer at dette kan takast i bruk på ein god og forsvarleg måte. Bård

regjeringspartiene nå er veldig opptatt av å si at det finnes noen unntak her. Det har flere vært oppe og pratet varmt om. Jeg opplever at i stort sett de fleste kommunestyrer og fylkesting rundt omkring er mange opptatt av nettopp det som flertallet her man er tydeligvis redd for at det ikke kommer til å få flertall. Eller så er ikke lokalpolitikerne opptatt av det samme som flertallet her, og derfor må man pålegge at bilene som

kjøretøyet i virksomheten sin. Man kan gjerne diskutere hvordan bussene er utformet, og alt mulig, for jeg er enig i at det ikke bare handler om at det er elektriske busser som har problemer i Oslo. at det er litt for mange teoretikere som bestemmer hvordan bussene skal se ut, og ikke tar hensyn til hvordan verden er på utsiden. Verden er faktisk litt annerledes der, og det kan kanskje være smart

elframdrift på f.eks. lastebiler, men den lastebilen kan man ikke bruke, den er egentlig bare et symbol, altså: Man kjøper inn den lastebilen, og så står den, og så kjører man litt, og så kjører man diesel ved siden av, for det er sånn man klarer å få dette til. Det er det som er noe av utfordringen. Jeg tror at hvis man prater med folk som jobber i hjemmetjenesten, de som er ute i den virkelige verden og skal bruke dette,

De burde heller bruke tiden på å hjelpe pasientene og ha de rette bilene og framkomstmidlene.

vi har behov for diesel. Vi kan halde landet i gang med diesel. Vi kan bruke brønnbåtar, fylle dei med diesel, køyre inn til hamnene og halde i gang store, viktige funksjonar.

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve og Morten Stordalen om endringer i jernbanereformen (Innst. 240 S (2023–2024), jf. Dokument 8:79 S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

Det bes om en gjennomgang av oppgavene i Jernbanedirektoratet, etablering av en konkurrent til Bane NOR og større handlefrihet til togkjøp hos Norske tog. Det er ikke en enstemmig komité som står bak innstillingen, som er at forslaget ikke vedtas. Jeg takker allikevel hele komiteen for samarbeidet. samarbeidet. Senterpartiet var i sin tid imot jernbanereformen og mener det er svært viktig at Hurdalsplattformen er tydelig på at oppsplittingen oppsplittingen og konkurranseutsettingen stoppes. Jernbanereformen kostet 1,3 mrd. kr bare å gjennomføre, og det var før det hadde kommet en eneste passasjer inn på toget. Det ble heller ikke utført noe vesentlig fornyelse eller vedlikehold i perioden, og etterslepet er nå større enn noen gang. Vi gikk også fra 11 til 49 direktører i sektoren, alle ansatt i offentlig sektor. I mars i fjor kom Aftenposten med en artikkel om jernbanereformen som viste at der den forrige regjeringen har beregnet at reformen skulle spare staten for penger per reisende, har det motsatte skjedd. Jernbanereformen ga oss flere direktører, flere jernbaneselskaper, høyere utgifter per togpassasjer, uklart ansvar for sektoren og større vedlikeholdsetterslep. Det som trengs nå, er ikke en videreutvikling, men en reparasjon av reformen. Det er regjeringen i gang med.

Mer konkurranse og mer oppsplitting er ikke svaret. Mer konkurranse, og da stort sett statlige selskaper imellom, har vist seg å ikke bringe jernbanesektoren videre. Utfordringene vi opplever i jernbanesektoren, er et resultat av politikk – politikk som ikke har virket. Arbeiderpartiets ansvar er å få jernbanepolitikken på sporet igjen, og det skal vi få til. Representantforslaget bidrar ikke til dette.

Høyre vil naturligvis være positiv til en videreutvikling av den borgerlige, ikke-sosialistiske, regjeringens jernbanereform. Vi skal ha en debatt om NTP litt senere i vår. Jeg har inntrykk av at den for så vidt er i gang, og har vært i gang lenge, men etter å ha hørt de to første innleggene kunne en jo lagt opp til en grandios debatt om jernbanereformen. Jeg tror ikke vi blir enige om det.

at det har blitt dyrere per passasjer, og at det har blitt et dårligere tilbud. Det kom 200 nye ukentlige avganger som et resultat av jernbanereformen. Vi fikk inn en aktør som f.eks. SJ Norge, som har vist en forbilledlig evne til både å fornye tilbudet og gi passasjerene bedre opplevelser. Problemet er at det rød-grønne regjeringen vil, nemlig å samle alt i en stor statlig organisasjon, har vist seg å spille fallitt gang på gang. Det siste eksempelet på det er hvordan SJ Norge har måttet lide for sendrektighet med å få opp en bru i Gudbrandsdalen som har sperret jernbanetrafikken mellom nord og sør i Norge i snart et år. Det er så mange eksempler på at det å gå tilbake til statlig drift på alle områder, uten snev av tanke på kunder og konkurranse,

Vi skal ha et jernbanetilbud som gir passasje rene en god opplevelse, som gir dem hyppige avganger, og som gir staten mest mulig for pengene. Der synes jeg Fremskrittspartiet har interessante forslag. Jeg går ikke inn på dem nå, men jeg kan love at skulle det bli en posisjon som er annerledes enn dagens,

derfor ønsker vi en videreutvikling av reformen og altså mer konkurranse og ikke mindre konkurranse. Man skal ikke ha gransket mediene mye det siste halvannet året for å skjønne at det er noe ved denne reformen som bør gjøres bedre.

Det er ikke sånn som regjeringspartiene sier, at det er en fullstendig avsporing. Man har altså økt passasjerantallet noe voldsomt. Vi fikk operatører som var mer opptatt av kundene hva kundene vil ha, sømløse reiser, kundetilpassede tilbud – det kundene vil ha – også når det gjelder togsett og togmateriell. Derfor ønsker vi større finansiell frihet, så Norske tog kan levere tog til togoperatøren og det som kundene vil ha.

privatisering og konkurranseutsetting vært førende for sektoren på tross av at det er en samlet styring av jernbanen som gir best resultat. Vedlikehold, oppgradering og nyinvesteringer i infrastruktur samt en samlet, overordnet styring er oppskriften på en god jernbane. Norge kan godt hente inspirasjon fra både Sveits og Tyskland og våre egne sporveier. Disse er overhodet ikke avsporet. Alle disse har klart å få til viktige og nødvendige løsninger på skinner. Folk tar toget når det går raskt, punktlig og til en fornuftig pris. Det må bygges flere nye spor, og vi må øke kapasiteten på infrastrukturen. Det er samling av fagmiljøer, samspill, fleksibilitet og stordriftsfordeler som uten tvil er det beste. Vi er utålmodige på fortsettelsen, for regjeringen er i sin egen plattform krystallklar på at de sier nei til mer oppsplitting av jernbanen. Hvis vi hadde klart å stoppe det, ville vi jo blitt kvitt uklare arbeidsforhold, noe representanten Stordalen etterlyste. Regjeringens jernbanepolitikk har vi dessverre sett altfor lite til. Vi i SV er utålmodige. Vi ønsker mer av det de selv skriver i Hurdalsplattformen. I motsetning til forslagsstillerne mener vi i SV at vi allerede har hatt altfor mye oppsplitting av jernbanen. Vi trenger en ny jernbanepolitikk som samler, ikke fragmenterer, for jernbanen er verdt å kjempe for. Oppskriften på en framtidsrettet jernbane er ikke hjernekirurgi. Vi trenger økonomiske midler og satsing over tid. Vi må satse på vedlikehold, oppgraderinger og nye infrastrukturinvesteringer sammen med en samlet, overordnet styring. Det er dette som er oppskriften på en god jernbane. Mer oppsplitting løser ikke problemet med dårlig infrastruktur.

men ikke nødvendigvis ved å lage enda mer byråkrati, som foregående taler var innom. Jeg tror hovedfokuset må være at vi kan bruke de pengene vi har til rådighet, mest mulig effektivt.

Det er en total avsporing fra saksordføreren i denne debatten, for skal vi nå målene, er vi nødt til å tenke annerledes.

Jeg skjønner at representanten Adelsten Iversen antakelig ikke har skjønt det, ikke har sett det lyset og heller har sett en liknelse framom seg, men det er opplagt at det ikke blir mer vei hvis vi ikke effektiviserer driften på en bedre måte. Det er forunderlig at representanter som formodentlig skal representere distriktene på samme måte som jeg, ikke klarer å se det. Jeg synes det er merkelig, men vi har selvfølgelig et litt annet perspektiv på det. Perspektivet mitt er at det går an å bruke offentlige penger på en mer effektiv måte, for å få både mer effektiv jernbane og mer effektiv vei.

[12:07:17]: Jeg er glad for at representantene Sve og Stordalen ser behovet for å gjøre endringer i jernbanesektoren etter jernbanereformen. Jeg deler det synet at endringer er nødvendig, men jeg er ikke enig med representantene i at vi trenger mer konkurranse. Enklere struktur i jernbanen skaper vi ved å si nei til konkurranseutsettingen, oppsplittingen og privatiseringen. Regjeringen har en målsetting om at vi skal få færre selskaper i sektoren, med sikte på en helhetlig og oversiktlig organisering.

For å gjennomføre vår jernbanepolitikk og ta for oss utfordringene som er identifisert, har regjeringen iverksatt en rekke tiltak: – Vi har stanset konkurransen om persontogtilbudet på Østlandet. Togtilbudet på Østlandet er nå direktetildelt til Vy. De to nye trafikkavtalene på Østlandet gir et godt togtilbud til de reisende, og selvfølgelig også en god pris for staten. Regjeringen har stanset konkurransen om drift og vedlikehold av landets jernbaneinfrastruktur, og spordrift er igjen blitt en del av Bane NOR. Drift og vedlikehold er etter vår vurdering en kritisk kjernekompetanse som Bane NOR bør ha direkte kontroll over. Jernbaneforskriften er endret for å tydeliggjøre styringsmodellen og rolle- og ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene i jernbanesektoren. Endringene legger et bedre grunnlag for en sterkere statlig styring og gir dermed også rammer for et godt togtilbud til reisende og for godstransporten. Forslaget om å flytte Jernbanedirektoratets oppgaver til departementet vil ikke gi bedre måloppnåelse. Direktoratet er den koordinerende aktøren i sektoren. Kjøp av infrastrukturtjenester er en del av direktoratets samlede koordineringsansvar for å sikre utvikling av togtilbudet – et godt og samordnet tilbud med tilhørende nødvendig utvikling av infrastrukturen, togmateriell og digitale tjenester og ruteplaner. ruteplaner. Togsett har en levetid på 30–40 år, og feilanskaffelser er dyrt. Jernbanedirektoratet har sammen med Bane NOR og Norske tog opprettet et programråd som skal styre anskaffelser av materiell. Dette mener jeg er et viktig grep for å se innsatsfaktorene i sammenheng, og for at vi skal lykkes med toganskaffelser i tråd med den langsiktige strategien på jernbaneområdet.

Jeg lurer på en ting: Er statsråden enig i evalueringsrapporten om opprettelsen av Nye veier? Der framkommer det tydelig at det

[12:10:59]: Det vet repre- sentanten Stordalen veldig godt, for vi har lagt den rapporten til grunn i Nasjonal transportplan, som vi nylig har lagt fram. Vi synes at Nye veier har mye for seg slik det har virket i veisektoren. Det betyr ikke at vi tror det er en god løsning på jernbanesiden, for Bane NOR er et infrastrukturselskap, et statsforetak som på mange måter i den sammenhengen ligner på Nye veier.

Hvordan har det seg at man ikke har tro på at Bane NOR kanskje hadde hatt godt av litt konkurranse, slik Nye veier har sett muligheter og kanskje utfordret Statens vegvesen positivt? I hvert fall merker jeg når jeg reiser rundt, at Statens vegvesen ønsker det samme som Nye veier. Hva er det som gjør at Bane NOR overhodet ikke kan ha konkurranse og tenke litt annerledes? Statsråd Jon-Ivar Nygård [12:12:06]: Det er et par ting som bør rettes opp i her. For det første er ikke Statens vegvesen et selskap, det er en etat under departementet. Når det gjelder konkurranse, er vi selvfølgelig fullt og helt for det når det gjelder prosjektene, for dette er i hovedsak store anbudsprosjekter som er ute i markedet i konkurranse. Det er vi selvfølgelig tilhenger av. Men vi tror altså ikke at vi trenger å opprette et nytt jernbaneinfrastrukturselskap som skal konkurrere

Men hva er det som gjør at statsråden egentlig er mer opptatt av hva togoperatører og selskaper heter, enn av kundene? I alle fall i kundeundersøkelser ser vi at noen operatører igjen er på topp av kundetilfredshetslisten, mens det er andre som dessverre skårer veldig dårlig. Da har man altså klokkertro på å holde fast ved det gamle. Hvorfor er det som står på togoperatørene, og selskapets navn, viktigere enn kundene?

man må bare erkjenne at Norge er et svært lite jernbaneland. Det er nok andre steder å hente inspirasjon enn liksom å splitte dette opp i mange forskjellige strukturer.

(ordfører for saken): Takk til komiteen for samarbeidet om saken. Vi skal i dag behandle Prop. 40 L for 2023–2024. I proposisjonen blir det foreslått at ansvaret for helsetilbudet ved utlendingsinternat skal overføres fra Politiets utlendingsenhet til kommunene der utlendingsinternatet ligger. Departementet mener at forslaget om ansvarsoverføring legger bedre til rette for at helsehjelp blir planlagt og utført av større og mer robuste medisinskfaglige miljøer, og for å sikre helhetlig innsats fra flere helseinnsatser. Å legge helsetilbudet på utlendingsinternatene innunder den offentlige helsetjenesten vil ifølge departementet være et viktig bidrag for å sikre den faglige integriteten til helsepersonellet. Endringene det nå legges opp til, betyr at ansvaret for å gi tilbud til internerte utlendinger vil bli en ny oppgave for kommunene. Regjeringen skriver at kommunene skal kompenseres fullt ut for disse nye oppgavene. Kommunenes økte utgifter er beregnet til 10,8 mill. kr. Det vil gjøre at politiets rammer vil reduseres tilsvarende. Dette følges også opp i merknader fra flere av partiene i komiteen. Fremskrittspartiet mener at proposisjonens forslag om å overføre ansvaret for helse- og omsorgstjenester ved utlendingsinternat fra politi til kommune skaper usikkerhet med tanke på organisering og ikke minst økonomi. Ja, det står at kommunene fullt ut skal kompenseres, og det er satt av et beløp til kommunene, men man har ingen garanti for at dette beløpet er nok, at det vil sikre full dekning for økte utgifter i forbindelse med denne overføringen. vil også peke på at forslaget som innebærer en endring i helse- og omsorgstjenesteloven for å sikre tilgang til kommunale helse- og omsorgstjenester for internerte, vekker bekymring for hvordan overføringene praktisk skal organiseres. Spesielt er det uklarhet om hvordan transport av internerte mellom internatet og kommunens tjenestesteder skal håndteres. Videre er vi som sagt også bekymret for de økonomiske konsekvensene av bl.a. nødvendigheten av ombygging av fasiliteter, som det framgår av høringssvaret fra bl.a. Politidirektoratet at må kostnadsberegnes.

om å endre forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket slik at den tydeliggjør internertes særlige rett til helsehjelp.

Vasvik (A) [12:17:47]: Forslaget vi behandler i dag, er viktig. Så vel nasjonale som internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og andre sivilsamfunnsorganisasjoner har i flere år rettet kritikk mot forholdene ved utlendingsinternatet på Trandum, særlig knyttet til helsetilbudet til de internerte. Kritikken har i hovedsak rettet seg mot dobbeltrollen som de innleide legene har, ved at de både er ansvarlige for å yte helsehjelp og samtidig foretar sakkyndige vurderinger, slik som erklæringer om transportdyktighet, såkalte «fit for flight»-vurderinger. til den såkalte importmodellen ved utlendingsinternat, på tilsvarende måte som for helsehjelp i fengsel, gis helsetjenestene den frie og uavhengige stillingen som forutsettes når helsehjelp skal ytes, slik det er ellers i samfunnet. Det bidrar til et skarpere skille mellom politiets ansvar for drift av mottak og helsepersonellets ansvar for å yte nødvendig helsehjelp, noe som igjen vil styrke tilliten og den faglige integriteten til helsepersonellet. Med denne endringen overføres ansvaret for helsetilbudet til internerte. Det gjøres altså ikke endringer i de internertes rett til helse- og tannhelsehjelp. Internerte har i praksis de samme rettighetene til helsehjelp og til tannhelsetjenester etter utlendingslovgivningen som etter helselovgivningen. Som saksordføreren nevnte, er det spesielt viktig at de kommunene som endringene berører, blir kompensert fullt ut for de nye oppgavene som faller på

Arbeiderpartiet mener derfor at kommunene må tilføres nok ressurser til at de er økonomisk, organisatorisk og personellmessig i stand til å yte den helsehjelpen som det er behov for. I tillegg er det avgjørende at kommunene det er snakk om, samarbeider godt med spesialisthelsetjenesten om helsetilbudet til internerte, kanskje spesielt innenfor psykisk helse. Flere av høringsinstansene har også foreslått at det bør utarbeides en veileder om helsetjenester til internerte. Arbeiderpartiet mener det vil være en naturlig og viktig forlengelse av ansvarsendringen vi nå vedtar i en særs viktig sak.

Høyre støtter forsla- get i proposisjonen om å overføre ansvaret for helsetilbudet ved utlendingsinternatet fra Politiets utlendingsenhet til kommunen der internatet ligger. Det har noe å si for den faglige integriteten at helsepersonellet er uavhengig av politiet og dem som skal stå for returarbeidet. På den måten kan også tilliten til helsetjenesten øke. Internerte ved Trandum har rett til psykisk helsehjelp når de trenger det, og det er en fordel at kommunen som har ansvar for et psykisk helsetilbud generelt, og som har fagfolkene, også har ansvaret. Det er også et tungtveiende argument for oss at kommunene selv er positive til å overta helsetilbudet. Når det er sagt, forutsetter selvfølgelig både kommunene og Høyre at de blir kompensert fullt ut når de tar på seg nye oppgaver. Det er det spesielt viktig å understreke når dette ikke er blitt gjort før, og det er usikkerhet rundt bemanningsbehov, dimensjonering og beregning av kostnader for kommunene. Retten til helsehjelp for internerte skal være som tidligere, og vi legger også til grunn at en overføring av ansvaret ikke får betydning for returarbeidet som gjøres ved Trandum.

Det er difor ei god løysing å overføra ansvaret for tilbodet om helse- og omsorgstenester til kommunane der desse utlendingsinternata ligg. Alle er eller bur i ein kommune, sjølv om ein ikkje har fast opphald. Det er difor viktig at ein har ein heilskapleg innsats i helsetenestene til dei som er og oppheld seg i kommunen, spesielt det psykiske helsetilbo det. vil gje helsetenesta den frie og uavhengige stillinga som helsetenestene treng. Det er svært viktig at kommunane blir fullt ut kompenserte for desse endringane som skjer. Kommunane treng fleire ressursar. Det er bra at departementet har forplikta seg til å følgja opp med både midlar og ressursar.

17. juni 2022 ble følgende anmodningsforslag vedtatt i denne sal: «Stortinget ber regjeringen sikre at helsetjenesten på Politiets utlendingsinternat, Trandum, legges under den offentlige helsetjenesten og at beslutningen om dette tas i løpet av 2022, slik at overføringen kan gjennomføres (…)» Dette er en viktig seier for oss i SV, og denne proposisjonen er en oppfølging av vårt gjennomslag i budsjettsammenheng. Hvorfor har dette vært viktig for oss? La meg ta denne salen tilbake til 2019, da Atefa Rezaie, også kalt mammaen i Abbasi-familien, ble uttransportert fra Trøndelag med destinasjon Kabul. Dette var en kvinne som var i bevisstløs tilstand og ble erklært «fit for flight» i Norge ved første reise, fra Røros til Oslo og fra Oslo til Istanbul. I Istanbul sa flyselskapet som skulle frakte henne fra Istanbul til Kabul: Dette går ikke, dette er ikke forsvarlig. Politiets utlendingsenhet hadde en avtale med et legesenter som het Legetjenester AS. Det hadde vært satt ut på anbud i mange år. Firmaet var hovedansvarlig for lege- og helsetilbudet på Trandum og var på flere arenaer samtidig. På den ene siden var en av legene der sakkyndig i vurderingene av hvorvidt de innsatte ved Trandum var helsemessig i god nok stand til å bli deportert fra Norge. På kvelden var den samme legen aktiv debattant på fremmedfiendtlige nettsteder. Bygg grensegjerde mot Sverige – ikke vent til invasjonen, var noe av det denne legen skrev. Flere av mine medrepresentanter har vært inne på dette med legeetikk, og veldig lenge har mange ment at profesjonell legeetikk kanskje ikke ble fulgt av denne legen, og at det er viktig å trekke en klar skillelinje mellom politikk og helsehjelp. Tilbake i 2019 tok ikke Stortinget den prinsipielle debatten. Høyresiden tok heller ikke det viktige ansvaret for å sikre disse menneskene helserettigheter. Jeg er glad for at vi nå får en lovsak som faktisk rammer dette inn, og at menneskerettighetene til disse menneskene ikke blir satt ut på anbud, men at vi faktisk innlemmer dem som en del av de helsetjenestene vi skal tilby i kommune- og omsorgstjenestene.

[12:26:49]: Et utlen- dingsinternat er en lukket institusjon for gjennomføring av frihetsberøvelse etter utlendingsloven. Målet med oppholdet er å holde internerte tilbake fram til de skal returneres til hjemlandet eller et annet oppholdsland. Internerte har verken lovlig eller fast opphold i riket. De har derfor mer avgrensede rettigheter til helseog omsorgstjenester enn resten av befolkningen. Det er likevel viktig at de internerte får den helsehjelpen de har krav på, mens de venter på å bli sendt ut av landet. Det Det har i mange år blitt rettet kritikk mot forholdene ved utlendingsinternatet. Nasjonale og internasjonale menneskerettighetsorganer og organisasjoner i sivilsamfunnet har bl.a. vært bekymret over dobbeltrollen leverandøren av legetjenester har som behandlende helsepersonell og den som skal vurdere om internerte er i stand til å gjennomføre en flyreise ved uttransportering. Organiseringen av helsetilbudet har også blitt kritisert. Helsedirektoratet utredet i samarbeid med Politidirektoratet, Politiets utlendingsenhet og i dialog med de berørte kommunene konsekvensene av å innføre den såkalte importmodellen og anbefalte samme organisering som for helsetjenesten for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn at ansvaret for å ha et tilbud om helse- og omsorgstjenester til internerte utlendinger blir overført fra politiet til kommunen der utlendingsinternatet ligger. Det vil gi kommuneledelsen ansvar for å utvikle rutiner for systematisk oppfølging og overvåkning av helsetjenesten for internerte og for å følge med i den daglige driften og se til at tiltak og tjenester fungerer. Forslaget legger også bedre til rette for en mer tverrfaglig og helhetlig innsats fra helsetjenesten og at helsetilbudet i utlendingsinternat blir mindre sårbart. sårbart. Forslaget om å legge ansvaret for helsetilbudet til internerte inn under den offentlige helsetjenesten vil bidra til å sikre at internerte får helsetjenestene de har rett til, og at tjenestene er forsvarlige,

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Repre- sentantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Wold og Bård Hoksrud om å styrke logopeddekningen (Innst. 234 S (2023–2024), jf. Dokument 8:66 S (2023– 2024))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

saken): Som saksordfører vil jeg takke Fremskrittspartiet for dette viktige forslaget om å styrke logopeddekningen i Norge. Jeg vil også takke komiteen for samarbeidet. Komiteen har fått flere brev fra helse- og omsorgsministeren med vurdering av forslagene, inkludert innspill fra forsknings- og høyere utdanningsministeren fordi noen av forslagene også handler om utdanningssektoren. Komiteen har avholdt skriftlige høringer i saken, oss 13 skriftlige høringsinnspill fra institusjoner og fra enkeltpersoner. Komiteen har samlet seg i varierende mindretallskonstellasjoner om seks ulike forslag for å styrke logopeddekningen i Norge. Jeg regner med at alle partiene gjør rede for sine synspunkter. synspunkter. I høringen kommer det fram en bred enighet om at logopedmangelen i Norge er stor, og at det er behov for flere logopeder i både primær- og spesialisthelsetjenesten og som kommunale tilbud. Ifølge Universitetet i Oslo er det også et økende behov i befolkningen for logopedtjenester framover. Det er viktig at logopedutdanningen intensiveres, og at den ikke reduseres. Mangelen på logopeder er alvorlig fordi mennesker som ikke får logopedhjelp, ofte lever med redusert språk. Det kan medføre isolasjon og tilbaketrekning fra skole, fra arbeid og fra det sosiale liv. Mange høringsinstanser mener logopeder bør innlemmes i autorisasjonsordningen, Pasientfokus mener at en slik ordning bør innføres, og at den må innføres med en overgangsordning som sikrer at ingen logopeder fratas muligheten til å praktisere yrket sitt. Pasientfokus fremmer, sammen med Fremskrittspartiet, et forslag der vi ber regjeringen om å innlemme logopeder i For Pasientfokus har det vært viktig å lytte til høringsinstansene som sier at logopedutdanningen bør gjennomgås svært grundig. Mange mener utdanningskapasiteten er for lav, at det utdannes for få logopeder, og at det er behov for gjennomgang av utdanningen. Det kan vi gjøre noe med ved å styrke, samle og videreutvikle logopedtjenesten. Vi må ikke forsterke et skille mellom opplæringen på den ene siden og helse på den andre siden. For brukerne, pasientene, er det helt likegyldig om de mottar logopedtjenester på bakgrunn av helseeller utdanningslovgivningen. Pasientfokus støtter Fremskrittspartiets forslag om å styrke logopedtjenestene i hele landet, og vi, Fremskrittspartiet, SV og Rødt har lagt fram et forslag der vi ber regjeringen fremme en sak for Stortinget om tiltak for å styrke logopedtjenestene i kommunen og vurdere logoped som kjernekompetanse og lovpålagt tjeneste. Vi fremmer også et forslag sammen med SV, Rødt og Kristelig Folkeparti der vi ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan man kan sikre og styrke framtidig utdanning av logopeder. Med det tar jeg opp de forslagene Pasientfokus er

(A) [12:33:26]: Både jeg og Ar- beiderpartiet har sympati for intensjonene bak forslagene vi diskuterer her i dag. Samtidig mener vi at kommunens forpliktelse til å ha logopedkompetanse handler om mer enn pengeverktøy og lovfestingsverktøy. Det handler også om strukturering, og det handler om samarbeid, teknologi, systematikk og rekruttering. Kommunen eller fylkeskommunen har plikt til å gi spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp til barn, ungdom og voksne som oppfyller vilkårene for dette. De skal også i henhold til loven sørge for at det tilbys utredning, diagnostisering og behandling samt sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. For mange pasienter og brukere vil det også innebære tilbud om logopedtjenester. Jeg vil også vise til at det er forsknings- og høyere utdanningsministeren som har ansvaret for logopedutdanningen. Universitetene og høyskolene er rammefinansiert og mottar sine midler fra Kunnskapsdepartementet, i hovedsak som én samlet rammebevilgning. Det er institusjonene selv som vurderer hvor mye midler de bruker på de enkelte utdanningene. Med unntak av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har institusjoner med logopedutdanning valgt å organisere tilbudene som ordinære gradsutdanninger uten egenbetaling. egenbetaling. I Nasjonal helse- og samhandlingsplan har regjeringen varslet et arbeid for å vurdere endringer i innretningen på framtidige beslutninger om hvilke grupper som skal omfattes av autorisasjonsordningen. Det blir et viktig arbeid. Avslutningsvis vil jeg gjerne vise til stortingsmeldingen Utsyn over kompetansebehovet i Norge, der regjeringen har sagt at den bl.a. vil prioritere kompetanse som er nødvendig for å for å opprettholde gode velferdstjenester i hele landet, og for å håndtere den demografiske utviklingen. Vi forventer at institusjonene vil prioritere helsefag i sin dimensjonering av studietilbudet. Sandra Jeg tror de fleste tar for gitt at vi har et språk som gjør det mulig for oss å kommunisere med andre og å kunne uttrykke det vi vil. Logopedene har en viktig jobb med å sikre at de som sliter med ulike stemmevansker, får den hjelpen de trenger, enten det handler om opptrening etter hjerneslag, en elev som sliter med stemmevansker, eller andre ting. Intensjonene til forslagsstillerne er gode. Når Høyre likevel ikke støtter forslagene, er det fordi det er utdanningsinstitusjonene som selv vurderer hvor mye midler de bruker på de enkelte utdanningene. Det er det ikke Stortinget som skal gjøre. Det samme gjelder dimensjoneringen av studietilbudet. Når det gjelder kommunene og fylkeskommunene, har de plikt til å gi spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp til dem som oppfyller vilkårene for det. Det er ikke gitt at det er lovfesting og økonomiske virkemidler som er det som skal til for å få en god logopeddekning i kommunene. Samarbeid på tvers av kommuner, digitalisering og rekruttering av logopeder er vel så viktig. Det er allerede et krav gjennom kommunenes sørgefor-ansvar at de skal kunne tilby utredning, diagnostisering og behandling og sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Logoped kan selvfølgelig være en av yrkesgruppene som kommunen bør ha tilgang til for å oppfylle nettopp det ansvaret. Barn og elever som trenger ekstra støtte i barnehage og skole, skal få den tilretteleggingen. Når Statped er i den omstillingen de er i nå, er det fordi man skal spisse tjenesten mot små og spesialiserte fagområder. Formålet med omleggingen er bl.a. å styrke det spesialpedagogiske arbeidet i kommuner og fylkeskommuner nettopp ved å flytte kompetansen nærmere brukerne. Det gjelder spesielt innenfor de store fagområdene, som lese- og skrivevansker og atferdsproblemer, hvor det er behov for større fagmiljøer lokalt.

Kommunikasjon er utrolig viktig for folk, og det er utrolig viktig at de som trenger hjelp med språk-, tale- og svelgevansker, får det.

Det gjør ikke Nord universitet i Bodø. Det er NTNU selv som har valgt å organisere både denne utdanningen og andre utdanninger som et et erfaringsbasert studium som har studieavgift – jeg tror den er på 19 000 kr per semester. I Bodø får man denne utdanningen uten studieavgift. Det at vi har et utdanningssystem i Norge som går på treårig bachelor, toårig master og mulighet for doktorgrad, er godt forankret.

institusjoners studietilbud tilpasses behovet og studentenes ønsker. Vi kan jo ikke ha det sånn som det er i Russland, hvor det er staten som bestemmer hva den enkelte skal studere. Dette er også en veldig viktig sak for kommunene, som har et sørge-for-ansvar som de på ulike steder, i ulike kommuner, må tilpasse til behovene. Det er gjerne ti ulike fagprofesjoner som er inne i en rehabilitering, og logopeder er en viktig del av det. ble det også lagt fram en stortingsmelding hvor målet er at flere skal komme raskt i gang med høyere utdanning og dermed raskere ut i jobb. Det vil bedre rekrutteringen til viktige profesjoner. Regjeringen har også hatt en veldig klar melding om å prioritere utdanningsinstitusjonene og prioritere kompetanse som er nødvendig for gode velferdstjenester i hele landet, og å håndtere det at det blir flere eldre. Bård

gå, men det er altså fakta. Riksrevisjonen har hatt en ny undersøkelse som definitivt slår fast at vi ikke er gode nok på rehabilitering.

Så sitter altså stortingsflertallet her og bare er musestille og sier at dette er viktig, men vi gjør ingenting med det. Fremskrittspartiet tar opp de forslagene Fremskrittspartiet står bak, og utfordrer de andre partiene til å bli med og vise handling og gjøre noe for alle de pasientene som opplever utenforskap, ensomhet

[12:44:40]: Logopeders kompetanse er viktig i spesialisthelsetjenesten og i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, i tillegg til i utdanningssektoren. Enkelte av forslagene fra representantene Wold og Hoksrud omhandler ansvarsområdet til forsknings- og høyere utdanningsministeren og kunnskapsministeren. Jeg har derfor innhentet innspill fra Kunnskapsdepartementet. Representantene Wold og Hoksrud ønsker at regjeringen skal bidra til at masterprogrammet i logopedi ved NTNU får grunnfinansiering fra Kunnskapsdepartementet. NTNU har anledning til å organisere utdanningstilbudet slik de selv ønsker, og de har selv valgt å organisere logopedutdanningen som et erfaringsbasert tilbud med delvis egenbetaling. egenbetaling. Representantene foreslår også å vurdere behovet for en femårig logopediutdanning. Jeg kan ikke se at det foreligger sterke argumenter for at logopedutdanningen bør falle utenfor hovedstrukturen i høyere utdanning. Logopedutdanningen er tverrfaglig, og det er positivt at flere utdanninger kan gi grunnlag for opptak til en toårig master. Kommunene har uansett ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester. For mange pasienter og brukere innebærer tilbudet de har behov for, også logopedtjenester. Tilgangen til logoped handler om mer enn økonomiske virkemidler og lovfesting av kompetansekrav. Det handler også om organisering, samarbeid på tvers av kommunene, digitalisering, utdanning og systematisk arbeid med rekruttering. Representantene Wold og Hoksrud ber også om at logopeder innlemmes i autorisasjonsordningen for helsepersonell. Dette ble senest vurdert i 2021.

Representantene foreslår til sist å gi Statped et spesialoppdrag om å gjenoppta samarbeidet med spesialisthelsetjenesten på stemmevanskefeltet. I 2022 ga jeg Helse sørøst, i samarbeid med Statped, i oppdrag å gjennomgå aktuelle fagområder og vurdere behov for avtaler for å sikre et godt tilbud til barn med varige og omfattende behov. skal selv dekke behovet for logopedtjenester på feltet, enten gjennom ansettelse av logoped eller ved samdrift med annen logopeditjeneste ved Oslo universitetssykehus. Jeg anser derfor at det ikke er riktig å gi Statped et slikt oppdrag.

Hvilke konkrete tiltak gjør statsråden og regjeringen for at mennesker som opplever både isolasjon, ensomhet og utenforskap, skal få hjelp til å kunne gjøre noe med det? Her er det snakk om små ressurser som kan bety en enorm forskjell i hverdagen til mennesker. [12:48:40]: Det er ikke noen tvil om at for mennesker som trenger kompetansen til en logoped, er det viktig å få den hjelpen. Det er flere måter vi kan jobbe på for å sikre bedre tilgang til denne begrensede kompetansen. Det handler om mer enn økonomiske virkemidler og lovfesting av kompetansekrav, som representanten Hoksrud foreslår. Det handler om hvordan vi organiserer tjenesten, hvordan vi legger til rette for samarbeid mellom kommuner, og her har Helse- og omsorgsdepartementet, som jeg leder, og Kunnskapsdepartementet samarbeidet om grensedragningen mellom opplæring opplæring og helse på språk- og talefeltet i mange år. Jeg ga også som nevnt Helse sør-øst et oppdrag i 2022 om å sikre dette aktuelle fagområdet for barn som trenger langvarig og omfattende oppfølging.

[12:50:41]: Vi varsler i Na- sjonal helse- og samhandlingsplan et arbeid for å se på hvilke grupper som skal omfattes av autorisasjonsordningen. Forrige gang vi innlemmet nye yrkesgrupper i autorisasjonsordningen, var det Stortinget som tok på seg å være autorisasjonskontor. Det førte til ny autorisasjon for nye personellgrupper, men jeg er ikke sikker på om det er sånn vi bør jobbe framover. Jeg tror vi må se dette opp imot imot andre yrkesgrupper og de behovene befolkningen har for helsetjenester. Som representanten vet, vil det ikke være fri tilgang på fagfolk i framtiden. Det vil være flere som går ut av arbeidslivet enn det vi klarer å utdanne og få inn i helsetjenesten vår.

[12:52:03]: Det å ha stemmevan- sker er utfordrende. Mange som har stemmevansker, er blitt påført stemmevansker av livets hendelser, enten det er psykiske eller fysiske utfordringer. Egentlig er jeg ganske god til å prate, og jeg har aldri hatt problemer med å ta ordet i forsamlinger, men etter at jeg ble påført flere slag i hodet på jobb for noen år siden, har jeg i perioder store problemer med uttalen. Det kommer særlig fram når jeg er sliten. Flere leger mente at de påførte talevanskene ville gå over av seg selv. Det gjør de sjelden. Verdien av en logoped var faktisk ukjent for meg helt til jeg tilfeldigvis traff en logoped på gata i Alta. Hun kjente meg lite grann fra før, og jeg kjente henne. Hun sier til meg: Hva har skjedd, siden du snakker så utydelig, og siden du har en sliten stemme? Hun sa jeg måtte få logopedhjelp og det ganske raskt. Det fikk jeg, og det er det som har gitt meg muligheten til å snakke fra denne talerstolen. verdien av en logoped faktisk er. Det er logopedmangel i store byer, men i distriktene er det muligens verre. Distriktsfolkene må på lange reiser for å komme til logoped. Logopeder i f.eks. Alta har pasienter fra hele Vest-Finnmark og Nord-Troms. Pasientene kjører til behandling i egen bil, og de reiser med taxi, fly, buss eller båt. Når pasientene reiser langt, må de ofte ha timer flere dager på rad, og da må de overnatte på hotell. Behandlingen er også utmattende for pasientene. I tillegg er lange reiser en økonomisk belastning for dem, men også for kommunen og samfunnsøkonomien som helhet.

Det er flere jeg har snakket med, som sier at de glemmer de samiske ordene på eget morsmål. Hvordan skal de da huske og finne de rette ordene Redusert språk kan medføre isolasjon. Det har vi snakket om tidligere. Man trekker seg tilbake fra sosialt liv. Mange ville ikke ha tatt en plass på Stortinget hvis de hadde hatt talevansker. Det er hjemlet i opplæringsloven hvem som har rett til hjelp hos logoped. Den enkelte kommune har et ansvar for å skaffe logopedisk logopedisk hjelp til dem som behøver det, men hvor skal kommunene hente den hjelpen fra når vi mangler logopeder? Her er det en logisk brist. Min drøm er at flertallet på Stortinget i dag skal sikre nok logopeder, slik at mennesker som har behov for logoped, får den hjelpen de trenger for å leve et godt liv. For meg var logopedbehandlingen svært viktig. Det å delta i arbeidslivet, det å være en ressurs for meg selv, for dem som har stemt meg inn på Stortinget, og for samfunnet for øvrig, er for meg veldig viktig. Som saksordfører vil jeg takke komiteen for ordskiftet.

for prioriteringsbeslutninger med hensyn til helse- og omsorgstjenester og om å prisjustere dagens alternativkostnad (Innst. 235 S (2023–2024), jf. Dokument 8:67 S (2023–2024))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

på alternativkostnad for prioriteringsbeslutninger på gruppenivå i helse- og omsorgstjenesten og om å prisjustere dagens alternativkostnad for prioriteringsbeslutninger. Det er gjennomført skriftlig høring i saken, og det kom inn to høringsinnspill. Jeg forutsetter at de ulike partiene redegjør for sine ulike standpunkter. Dagens alternativkostnad ved prioriteringsbeslutninger i helse- og omsorgstjenesten er grundig faglig fundert og baserer seg på omfattende forskning og store mengder data. Om vi skal gjøre endringer i alternativkostnaden, vil det måtte gjennomføres etter grundige utredninger. I Hurdalsplattformen har Arbeiderpartiet og Senterpartiet sagt at vi skal legge fram en ny prioriteringsmelding. Meldingen skal bl.a. vurdere persontilpasset medisin og sikre åpenhet og etterprøvbarhet om prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten. Som en del av arbeidet med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for en ny prioriteringsmelding satte regjeringen i fjor ned tre ekspertgrupper som tok for seg henholdsvis perspektiv, tilgang og åpenhet i prioriteringer. Arbeidet som har blitt gjort i disse gruppene, og som er levert, er relevant for problemstillingene som forslagsstillerne her løfter, og vil bli fulgt opp i den kommende meldingen. Etter vår mening vil det derfor være lite hensiktsmessig å gjøre endringer i alternativkostnaden nå. Som sagt: Representantene foreslår å prisjustere alternativkostnaden. Både prisvekst og produktivitetsvekst vil være sentralt dersom alternativkostnaden skal justeres. Før en beslutning om en eventuell justering på bakgrunn av disse forholdene vil det være behov for en nærmere utredning av bl.a. tilgang på relevante data, datakvalitet og om andre forhold bør inngå i en slik justering – derav en hel prioriteringsmelding. Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener derfor det er uklokt å gjøre noe med alternativkostnaden nå, før vi har et oppdatert kunnskapsgrunnlag og får gjort de nødvendige vurderingene som må til for å få en helhetlig sak om dette.

Det er riktig, som representantene påpeker, at det er lite trolig at denne prisen eller kosten fortsatt er representativ for den reelle alternativkostnaden i helsetjenesten.

satser og håper på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør det de har sagt i merknader, og som også er sagt fra talerstolen her nå, for de peker jo selv på at det fordrer et større utredningsarbeid. forventer at det arbeidet er i gang, og at man leverer på dette når prioriteringsmeldingen kommer, for det er ingen tvil om at dette er et viktig spørsmål, og at det er mange som er bekymret for at at kosten er for lav. Likevel: Det er noe med å behandle store, viktige prioriteringsutfordringer og -spørsmål enten stykkevis og delt eller i en helhet. For Høyre er det viktig at det ses i en helhet, i en prioriteringsmelding, som vi ser frem til at Stortinget skal behandle.

Prioriteringsbeslut- ninger er viktige og kan bety veldig mye for folk. Det offentlige helsevesenet gjør mange prioriteringer hver dag. Dagens alternativkostnad for prioriteringsbeslutninger er i helse- og omsorgstjenesten basert på omfattende forskning og store mengder data. Hvis en ser for seg endringer i alternativkostnaden, er det et større utredningsarbeid. Det er naturlig å vurdere det i forbindelse med denne regjeringens varslede prioriteringsmelding. Arbeidet er i gang, og for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med den nye meldingen nedsatte regjeringen i juli 2023 tre ekspertgrupper om perspektiv, tilgang og åpenhet i prioriteringene.

i de nesten åtte årene partiet satt i regjering eller var budsjettpartner for høyreregjeringen. Fremskrittspartiet var i regjering, og representantene Hoksrud og Wold satt i helse- og omsorgskomiteen og behandlet meldingen da den ble lagt fram. Det hadde vært mulig å legge inn eksempelvis prisjusteringer den gangen. Det kommer som sagt en ny prioriteringsmelding, og for at den skal bli best mulig, må det brukes noe tid på den.

I dag diskuterer vi en avgjørende problemstilling innen helsesektoren som berører oss alle, direkte eller indirekte, nemlig spørsmålet om den nåværende terskelverdien for prioritering i helsetjenesten. Fremskrittspartiet er veldig tydelig på at den nåværende terskelverdien er utdatert og ikke lenger tjener som en effektiv målestokk for ressursfordeling i helsesektoren. Vi har lest statsrådens argumentasjon i svar brevet. Dessverre mener vi at den ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å utsette en justering av terskelverdien. Det er viktig å skille mellom å fastsette ny terskelverdi og kun å justere den eksisterende. Dette er to forskjellige tiltak som må behandles separat. Vi mener at det er på høy tid å utføre en nødvendig justering basert på dagens kunnskapsgrunnlag. Alternativkostnaden er en kritisk faktor i prioriteringssystemet vårt fordi den bestemmer hva som utgjør effektiv ressursfordeling. Dessverre har vi sett en eksplosiv prisvekst den siste tiden, noe som ikke bare påvirker kostnadene, men også inflasjonen og råvareprisene. Det er derfor avgjørende at vår betalingsvillighetsgrense, grunnlagt på konseptet alternativkostnad, justeres årlig for å opprettholde sin reelle verdi. Vi har forståelse for at fastsettelsen av en ny terskelverdi krever grundig arbeid og et solid kunnskapsgrunnlag. Imidlertid mener vi det er fullt mulig å utføre en justering basert på dagens kunnskapsgrunnlag, uavhengig av arbeidet med å fastsette en helt ny terskelverdi. Flere faktorer, som pris og produktivitetsvekst, er kjente og estimerte, og vi bør dra nytte av eksisterende data. data. La meg peke på noen av konsekvensene av å opprettholde en utdatert terskelverdi: For det første kan det føre til feilinvesteringer, spesielt innen teknologi og legemidler, som vurderes hyppigst etter denne målestokken. Dette er særlig uheldig i en tid der vi trenger ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer i helsevesenet. For det andre kan det svekke tilliten til vårt prioriteringssystem, som er ment å sikre effektiv ressursfordeling. Uten en oppdatert terskelverdi vet vi ikke om våre prioriteringskriterier faktisk oppfylles. For det tredje kan det føre til unødvendig lange ventetider for norske pasienter da realverdien av et godt leveår gradvis reduseres, noe som kan resultere i vanskeligere forhandlinger og flere avslag på grunn av feilaktige vurderinger. vurderinger. Til slutt kan det føre til underinvesteringer i helse da tiltak innen helsesektoren verdsettes lavere enn tiltak med tilsvarende effekt i andre sektorer. Dette er uakseptabelt når verdien av et statistisk liv utenfor helsesektoren har økt betydelig, mens vår verdisettingsgrense har stått stille. Derfor oppfordrer Fremskrittspartiet selvfølgelig alle til å stemme for en nødvendig justering av terskelverdien, basert på dagens kunnskapsgrunnlag. Det er på tide å sikre en effektiv ressursfordeling i vår helsetjeneste som garanterer best mulig behandling og omsorg for innbyggerne i Norge. Jeg tar med det opp Fremskrittspartiets forslag i saken.

[13:06:11]: I Hurdalsplatt- formen sier regjeringen at vi skal legge fram en ny prioriteringsmelding. Meldingen skal bl.a. vurdere persontilpasset medisin og sikre åpenhet og etterprøvbarhet om prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten. For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i arbeidet med meldingen, som er godt i gang, satte regjeringen i juli 2023 ned tre ekspertgrupper – om perspektiv, tilgang og åpenhet i prioriteringer. To av gruppene har arbeidet med temaer som er relevante for problemstillingen i representantforslaget. Ekspertgruppen om perspektiv har bl.a. vurdert hvordan et utvidet helsetjenesteperspektiv anvendes i ulike prioriteringsbeslutninger og for ulike typer metoder, samt vurdert andre samfunnsvirkninger. Gruppen har også pekt på behovet for å vurdere alternativkostnaden som brukes i dag. Ekspertgruppen om åpenhet foreslår bl.a. økt åpenhet om norske myndigheters betalingsvilje. Ekspertgruppenes rapporter er på høring, og fristen er 12. april 2024, altså denne uken. Regjeringen vil følge opp anbefalingene, bl.a. vurderinger knyttet til alternativkostnaden i meldingsarbeidet. Jeg vil likevel understreke at dagens alternativkostnad baserer seg på omfattende forskning og store mengder data fra den offentlige helsetjenesten i England og er et resultat av en rekke variabler som kostnader i tjenesten, priser, produktivitet, endringer i dødelighet og effektiviteten av helsetiltak. Et arbeid om alternativkostnaden for norsk helsetjeneste er ressurskrevende, og det krever også store mengder empiri og data for kostnader og produktivitet i helsetjenesten. Eventuelle endringer og tilpasninger til en norsk kontekst må derfor utredes og vurderes nøye. Representantene foreslår i vedtaket å prisjustere alternativkostnaden. I begrunnelsen foreslås det at alternativkostnaden som brukes i dag, oppdateres i tråd med kostnadsveksten minus produktivitetsvekst i helsetjenesten. Både prisvekst og produktivitetsvekst ville være sentrale i en eventuell justering av alternativkostnaden. Før en beslutning om at alternativkostnaden skal justeres på bakgrunn av disse forholdene, vil det være behov for en utredning av bl.a. tilgangen på relevante data og datakvaliteten, og om andre forhold bør inngå i en eventuell justering. Presidenten

[13:09:21]: Når nye metoder vurderes innført i den norske helsetjenesten, ligger det ofte en kostnadseffektiviseringsberegning til grunn. Beregningen gir et anslag på hvor mye ekstra det koster med ytterligere ett godt leveår ved innføring av den aktuelle metoden. Med et godt leveår menes ett år med perfekt livskvalitet, også kalt et kvalitetsjustert leveår. Det er det offentliges betalingsvillighet for å frambringe et godt leveår som definerer hvorvidt en behandling vurderes kostnadseffektiv. Prisstigningen fra 2015 og fram til i dag er på nærmere 30 pst., men på dette området er man altså tilbake på 2015-nivå. Hvordan forsvarer statsråden at verdien av et godt leveår ikke er justert siden 2015? Statsråd Ingvild Det har jo sin logiske forklaring, som representanten selv beskriver. Nå er vi i gang med et arbeid med ny prioriteringsmelding. Alternativkostnaden er jo et tiltak i helsetjenesten hvor nytten for andre pasienter som ellers kunne ha vært realisert med de samme ressursene, kommer til uttrykk. I rapportene fra de gruppene som har jobbet, er det flere forslag som spiller inn på representantforslaget vi har til behandling i dag. Jeg vil gjerne komme tilbake når prioriteringsmeldingen er ferdig, og peke på hva regjeringen mener er riktig vekting av disse ulike parameterne og måten vi beregner kostnadene på når vi gjennomfører prioriteringer. Statsråden sier at det er en logisk forklaring på at man ikke har endret lønns- og prisvekst eller andre ting, slik man gjør på de aller fleste andre områder i statsbudsjettet og andre steder. Det virker ikke som statsråden forstår at konsekvensen av å ikke justere alternativkostnaden er at den ikke lenger vil fungere som en målestokk for gode prioriteringer. Det kan bety lengre ventetid før innføring av ny behandling og at det som allerede er begrensede midler, investeres helt feil. Det er alvorlig når vi vet at vi får kapasitetsutfordringer i helsetjenesten i tiden framover, hvor ny teknologi og behandling og nye måter å tenke på blir helt avgjørende for å møte disse utfordringene. Dette er en underinvestering i helse. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Norge, som et av verdens rikeste land, ikke faller enda lenger bak i helsetjenestene ved at vi ikke tar i bruk de helseverktøyene som er tilgjengelige? Statsråd Ingvild Det er jo et spørsmål som handler om de samlede ressursene vi som fellesskap prioriterer til helsetjenesten, og ikke minst hvordan vi bruker disse ressursene. Når jeg svarte som jeg gjorde på det første spørsmålet fra representanten Hoksrud, var det fordi han forklarte denne utfordringen med at vi har hatt prisøkning. Så jeg vil gjenta, for å utdype det første spørsmålet til representanten, at eventuelle muligheter for å gjøre endringer i alternativkostnaden, sånn som vi bruker den i Norge, må utredes

basert på omfattende forskning og store mengder data fra England. Ja, den er nok sikkert det, men det er i hvert fall ikke tvil om at

Det betyr at det er stor «mismatch» mellom hva man burde ha lagt til grunn, og hva som faktisk er lagt til grunn. Jeg skjønner at det er veldig bekvemt for alle de andre partiene bare å skyve prioriteringsmeldingen foran seg.

synes jeg er trist. Jeg synes det er trist på vegne av pasientene. Jeg hadde faktisk håpet at flere av partiene hadde vært litt mer framoverlent og i hvert fall sørget for at de kostnadene som er påløpt på alle andre områder, også skulle bli tatt hensyn til i denne modellen. jeg er overrasket over dette, men jeg skjønner jo at det sannsynligvis handler om økonomi. Samtidig handler det om at enda flere medisiner og behandlingsformer ville kunne bli tilgjengelig for flere mennesker. For Fremskrittspartiet handler det om at vi raskest mulig skal sørge for at folk får behandling, og at man tar hensyn til de kostnadsøkningene som har vært. Det bør man også ta hensyn til med tanke på at folk kanskje får muligheten til å få ny behandling og nye medisiner. ser det ut til at flertallet her skal vente og vente, og da får vi håpe at prioriteringsmeldingen kommer før valget i 2025. Den skulle jo egentlig kommet i 2024, men regjeringen valgte å utsette den til 2025.